178 народни представители. Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието! Уважаеми колеги, днес е първата сряда от месеца започваме с чл. 53, ал. 8 от Правилника – предложения за включване на точки в дневния ред от парламентарни групи. от парламентарни групи. Предложение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Няма постъпило предложение. Предложение от парламентарната група на Политическа партия „Има такъв народ“: 1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за политическите партии. Вносители – Ива Митева и група народни представители. Предложение от парламентарната група на „БСП за България“: 2. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Предложение от парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Няма постъпило предложение. Предложение от парламентарната група на „Демократична България“: 3. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните органи относно незаконни строежи и обекти на територията на Лесопарк „Росенец“, в района на нос Чукалята, град Бургас. Вносители – Димитър Найденов и група народни представители.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 Продължавам с Програмата по чл. 53, ал. 3: 5. Проект на решение за възлагане на Министерски съвет осигуряването на достъп на българските граждани до руската ваксина срещу COVID-19 „Спутник V“. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители – Александър Симидчиев и Атанас Славов. 7. Изслушване на председателя и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно утвърждаването на нови цени на електрическата и топлинна енергия за ценовия период от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г., както и предстоящото разглеждане и утвърждаване на нови бизнес планове на ВиК операторите и образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. Вносител – Мая Манолова. 8. Законопроект Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing. Вносител – Министерският съвет.

Аз очаквах от Вас, госпожо Председател, да кажете, че две от точките са недопустими на основанието, на което са поискани. Това е т. 2 – предложението на парламентарната група на „БСП за България“, и т. 4 – на парламентарната група „Изправи се! Мутри Посочено е основание чл. 53, ал. 8, но ако се изчете целият текст на тази алинея, се вижда, че трябва да са изпълнени и други условия, за да се предлагат точки в Програмата. 78, ал. 3, тоест да са минали два месеца, откакто са постъпили в комисия тези законопроекти. Както и да гледаме

да отпаднат тези две точки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Главчев. Този въпрос го поставих и аз на Председателския съвет за тези две точки. Наистина не са изтекли сроковете по тази ал. 8, условията не са изпълнени, но самата ал. 8 съдържа в себе си противоречия, тъй като, от друга страна, пък изисква дебат по същество, което разбирате, че няма как да се случи, как да се случи, ако условието е сроковете да са изтекли. Така че с пълен консенсус още миналата седмица на Председателски съвет се реши тези точки да бъдат разгледани. Обърнахме се към председателите на съответните комисии да ги включат и разгледат.

„с единодушие“. Всички останали парламентарни групи се обединиха около становището, че предвид ситуацията, в която се намираме, е добре парламентарните групи да могат да представят тези свои законопроекти и те да бъдат разгледани днес на това заседание.

Госпожо Председател, госпожи и господа! Правя искане за включване на камерите на БНТ 1 – специално обръщам внимание,

за пряко предаване по БНТ и БНР. Гласували 218 народни представители: за 212, против 3, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля за пряко предаване по БНТ и БНР.

за включване на точка в дневния ред на седмичната програма на Първо четене на: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 154-01-22, внесен от Христо Иванов, Атанас Славов и Атанас Атанасов; и на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 154-01-23, внесен от Христо Иванов, Атанас Славов и Атанас Атанасов. Предложението е постъпило от Христо Иванов като председател на парламентарната група на „Демократична България“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми вносители, аз мисля, че предложението Ви не е прецизно. С едно предложение по ал. 3 може да се предлага за разглеждане един законопроект. Недопустимо е по Правилника да се разгледат два законопроекта. Моля да прецизирате, да изберете единия законопроект и да го разгледаме него. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Хамид, Правилникът изисква само от народни представители да е едно предложение. По отношение на парламентарните групи няма такова изискване в чл. 53, ал. 3 от Правилника.

Всеки народен представител може да предлага по една точка от дневния ред, госпожо Караянчева. Няма по отношение на парламентарните групи, те са в предишното изречение.

Предложения за включване на точки в предстоящата програма могат да се правят писмено до председателя на Народното събрание от народните представители и парламентарните групи до 18,00 ч. на деня, предшестващ пленарното заседание. Следващото изречение казва: Всеки народен представител може да предлага по една точка. Няма нищо за парламентарните групи в ал. 3. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Чета Ви го буквално, госпожо Караянчева. Господин Хамид за процедура. Уважаема госпожо Председател, много правилно изчетохте текста. Няма ограничение да се правят отделни предложения. Моето мнение беше, че в едно предложение не може да се съдържат два законопроекта. Нека да има две отделни предложения. Няма ограничение групите да правят и по пет, и по десет, и по 20 предложения по ал. 3. Идеята ми беше, че не е прецизно в едно предложение да се съдържат два отделни законопроекта.

(ДБ): Госпожо Председател, ако Ви притеснява обединяването на два свързани законопроекта в едно предложение, нека да бъдат гласувани поотделно.

спрямо Правилника, мен не ме притеснява това, че сте го направили в едно предложение – съгласно чл. 53, ал. 3 от Правилника. По-скоро ме притеснява това, че няма внесен доклад на Комисията по правни въпроси. Затова, ако бъде внесен Доклад на Комисията по правни въпроси, аз мога да го направя като предложение за точка от дневния ред на следващите пленарни заседания. Благодаря Ви. Постъпило е предложение за включване на точка в дневния ред на Проект за решение за създаването... Кажете, господин

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поради дългото заседание последния път Докладът беше подписан тази сутрин в 8,30 ч. и поради тази причина вероятно го нямате, но е депозиран в Народното събрание в 9,06

те не могат да бъдат разглеждани на днешното заседание, но това не пречи, господин Хамид, да ги включим в дневния ред за петък. Те няма да минат май. Тези 72 часа са за стенограмата, господин Хамид, нека да уточним, а не за разглеждане на Законопроекта – а за стенограмата.

на гласуване в такъв случай, след като има внесен Доклад на Комисията по правни въпроси... Господин Хамид. Уважаема госпожо Председател, доколкото си спомням вече приетото предложение – докладите на съответните комисии да бъдат представени не по-късно от 72 часа в Деловодството, беше точно на колегите от „Демократична България“. Нека да уважим тяхното... Видно е, че тази седмица няма как да има 72 часа до края на работната седмица, така че няма как това да се включва в дневния ред. ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ИСМВ, от място): Не по-късно от 72 часа от изготвянето

чл. 36, който променихме, гласи, че протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на сайта на Комисията, на интернет страницата на Народното събрание в седемдневен срок от заседанието и не по-късно от 72 часа преди разглеждането на доклада в пленарната зала.

Проект за решение за създаване на Временна комисия за установяване и проверка на законосъобразността на изграждането на всички... Госпожа Йорданова.

Правя две бележки. Първо, стана ясно от разпоредбата, така както изчете председателят на Народното събрание, че става въпрос за публикуване на протоколите от обсъжданията в съответните парламентарни комисии а не за внасяне на докладите за разглеждане в пленарната зала, първо. Второ, моля да бъде прилаган еднакъв стандарт за спазване на Правилника спрямо всички точки, които разглеждаме в дневния ред. В противен случай ние бламираме собствената си работа.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Аз също апелирам да бъде прилаган еднакъв стандарт. По точките, които са включени, макар и по ал. 8, чл. 53, също няма постъпили доклади. Какво ще обсъждаме? обсъждаме? Това Вие го знаете. Не в 9,00 ч. – към момента няма нещо повече. В 14,30 ч. има заседание на Бюджетната комисия, макар и временна, която трябва да ги разгледа. Е, какво ще разглеждаме на Бюджетната комисия тогава? Освен че нарушаваме разпоредбите на Правилника, то всичко се обезсмисля. Обръщаме наистина всичко с хастара нагоре.

така че продължаваме с Проекта на програма и с предложенията, направени по чл. 53, ал. 3 от Правилника. Господин Вигенин – за процедура. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз нямам някакви силни чувства към този законопроект, но ако трябва да спазим наистина нашите Правила, въпросният член, който беше цитиран, е за публикуването на интернет сайта на Народното събрание, а не за внасянето в Народното събрание. Тоест този законопроект спокойно може да бъде гледан още днес, но при всички случаи спокойно може, дори да приемем по-широкото тълкуване, което Вие правите – той може да бъде гледан в рамките на тази пленарна седмица и да бъде включен в дневния ред още днес, за петък примерно. В края на краищата решението е на председателя и на залата. Но при всички случаи опитът да избегнем разглеждането на един законопроект с процедурни хватки, мисля, че не е най-добрата политика. Нека Народното събрание да се произнесе.

благодаря Ви. Първо, Христос Воскресе на всички християни! Второ, не е много удачно господин Вигенин да го слушаме за процедура, защото на последното заседание, което води в противовес с решение на Конституционния съд, което казва, че когато има вътрешно противоречие в един законопроект, се допуска трето гласуване на определен текст, за да се изглади вътрешното противоречие. Той не разреши да се приложи това решение на Конституционния съд и аз се отнасям скептично към процедурите, които той предлага вече. Не беше голямо геройство това, което направи. Просто чаках момента да го припомня. А по отношение на сегашната процедура. Еднакво прилагане на Правилника не означава потъпкване на Правилника. По ал. 8, ако има съгласие на Председателския съвет, предвид крайния срок, би могло да се допуснат, но по ал. 3 няма как, при положение че до 9,00 ч. няма постъпил доклад, а е постъпил в 9,06 ч. Ще бъде подложено на гласуване тогава, когато Правилникът разрешава – от Вас, госпожо Председател, в залата, както Вие казахте. Изтече ли срокът, подложете го и ще го гласуваме. Да, господин Цонев, това и мисля да направя. Това и казах преди малко. А когато изтекат сроковете, Докладът наистина е внесен в 9,06 ч., така че в петък, ако има съгласие и сроковете са изтекли, ще направя предложение по чл. 53, ал. 5 от Правилника. Правилника. Предложение за включване на точка в дневния ред – Проект за решение за създаване на Временна комисия за установяване и проверка на законосъобразността на изграждането на всички обекти, находящи се на територията на лесопарк „Росенец“ – община Бургас, както и всички действия от лятото на миналата година, предприети от представители на политически сили и служители на НСО. Предложението е внесено от председателя на парламентарна група ГЕРБ-СДС. Иска ли някой думата да представи предложението, или преминаваме към гласуване? Няма. Гласували

Уважаема госпожо Председател, тъй като този текст е конкретен, аз много искам към този текст да се включат и „Буджака“, както и гълъбарникът в Алепу. Затова, моля за прегласуване. Моля, режим на гласуване. Господин Свиленски – обратно предложение. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, такава комисия вече гласувахме да има в дневния ред. Колеги от ГЕРБ-СДС, бъдете откровени и искрени – какво искате? Искате ли комисия, която да провери в парка „Росенец“ какво се е случило, или искате да саботирате работата н Народното събрание? Точка втора или трета от задължителните е именно тази комисия.

за включване на точка в дневния ред – Проект на решение за създаване на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употреба на сила и и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани. Вносител – Николай Хаджигенов. Господин Хаджигенов, искате ли думата?

госпожи и господа народни представители! Комисията е важна по много причини, основната от тях обаче – извън насилието, извършено спрямо българските граждани, е фактът, че правителството на ГЕРБ абдикира от разследването на това насилие, ведно с главния прокурор Гешев. Единствените, които са разследвани и им е повдигнато обвинение, са пострадалите от полицейското насилие. Това безобразие трябва да спре! Благодаря, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Хаджигенов. Моля, режим на гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С направеното предложение ние искаме да дадем възможност на министъра на здравеопазването в служебния кабинет да направи проверка на провежданите конкурсни процедури и назначенията, защото ГЕРБ разполагаха с цялото политическо време, но миналата

ново напрежение в системата във водещи лечебни заведения, имаше дори и протести. Затова правя това предложение.

се 2. Предложението е прието. Постъпило е предложение от Живко Табаков за включване като точка на Проект на решение за намаляване на основното месечно възнаграждение на народните представители, членовете на Министерския съвет, ръководителите на държавните и изпълнителните агенции и членовете на политическите кабинети.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ние гласуваме няколко предложения. На мен ми прави впечатление, че тук пакетно и вкупом сме излезли изцяло от реалността и от събитията, които вървят в страната. Някои колеги вероятно не са разбрали, че БСП днес връщат мандата за съставяне на правителство. Парламентът приключва най-вероятно още тази седмица, ако не тази – другата. Тук разглеждаме нови анкетни комисии, Кодекс за социално осигуряване, намаляване на заплати – ние няма да получаваме заплати още от следващата седмица. Не зная какво правим тук?!(Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Много е нелепо това, което се случва. Има наистина някакви неща, които този парламент би могъл да реши, въпреки че аз виждам, че няма време. То няма да има второ четене на тези закони! Съдебна реформа се предлага тук, социална реформа, някакви фундаментални промени, при положение че всички знаем, че ние няма да заседаваме другата седмица и няма да има второ четене на тези закони! Какво правим тук?! Наблъскали сме дневния ред с някакви точки. Ако госпожа Нинова беше направила правителство, разбирам да се върти тук някаква дейност,

Едно от най-големите недоволства на хората е именно високото възнаграждение на българските народни представители. Затова смятам, колеги, че в дни като тези, когато бизнесът е на колене, намираме се в социална и икономическа криза, всички хора, които са в неравностойно положение, живеят на прага на бедността, ние като народни представители трябва да направим отзвук от тази зала, че можем да бъдем солидарни с българските граждани. Затова ще разчитам на подкрепата Ви да влезе в дневния ред и да чуем мотивите.

Защо системата отчита по този начин предложението?!

господин Табаков. За обратно предложение – господин Цонев. Аз правя обратно предложение, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ще Ви кажа защо не трябва да има прегласуване. Първо, защото всички гласуваха и това не е актуално, няма мотив за прегласуване. Но най-важното е следното: това Народно събрание не може да предопределя какво ще правят депутатите в следващото, защото нашите заплати преставаме да ги вземаме или след два, или след пет, или най-късно след седем

ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Цонев. Аз само мога да обърна внимание, че все пак възнагражденията на народните представители са в Правилника, а не се вземат с такива решения – адхок.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Защо гласувах против? Вижте, този див популизъм понякога… Максим Горки са го извикали за това да обясни на бедния народ, че простотията не е порок, но Гогол е казал, че може да бъде свинщина. С този популизъм… Колеги, аз предлагах друго нещо да направим. Понеже сте народолюбци – не знам откога сте станали,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Моля в дневния ред на седмичната програма да бъде включен Законът за личната помощ – предложение на хората от „Системата „Системата ни убива“ – да се върне старият закон, за да може хората с увреждания да получат необходимите лични асистенти. Това е от особена важност, знаете, защото тези хора се нуждаят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

и за преодоляване на последиците, № 154-01-32, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 19 април 2021 г. Заповядайте. Госпожо Председател, уважаеми колеги, братя и сестри! Моето предложение е свързано с допълнение към Закона за мерките при подкрепа на бизнеса на самоосигуряващите се лица и домакинствата. Моля да бъде разгледан в петък. Това е важно. Нека да работим в името на хората, на тези, които очакват от нас работа и дела. Това, което вече втора седмица гледам – така наречените дебати, ме карат да си мисля, че често пъти забравяме смисъла на клетвата. Благодаря. Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване.

Не гледайте какво пише на...

искате ли думата?

Господин Александров, заповядайте. За декларация ли? Декларация от името на парламентарна група – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с утрешния Национален празник – 6 май, Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия, ще прочета изявление от името на парламентарната група на партия „Има такъв народ“. Уважаеми дами и господа народни представители, утре страната и народът ще честват Деня на храбростта и професионалния празник на Българската армия. Учреденият преди 141 години от Княз Александър I Батенберг на 17 април 1880 г. Орден за храброст е първият орден на възстановена и свободна България, който се превръща в символ на войнския дълг, смелост и саможертва за свободата на Отечеството. Обединяването на орденския празник с религиозното почитане на Светия Великомъченик Георги Победоносец, покровител на войската, извършено през 1891 г. с указ на княз Фердинанд, поставя началото на честването от цялата армия и завинаги свърза най ценното качество на войните на България – храбростта с името на светеца, който го олицетворява. Превратностите на времето в определени периоди от историята, налагаха други институционални решения, но те никога не можаха да разкъсат онази невидима, но силна, като гранит връзка между светите дела на Свети Георги и безпримерните подвизи на войската, армията в името на България във войните за национално обединение, участието в заключителния етап на Втората световна война в Европа, участието в мисиите и операциите по поддържане на мира или в периодите на мирно изграждане на българската армия, като основен стълб на държавността. Шипка, Сливница и Пирот, Люлебургас, Бунархисар, Лозенград, Одрин и Чаталджа, Калиманци и Кресна, Ниш, Косово поле с Прищина, Криволак, Каймакчалан, Дойран и целия Солунски фронт – Добруджа и Тутракан, Страцин, Срем, Драва и Мур, няма никакво съмнение, че тези безпримерни и изконни подвизи на войската и армията и пренасяната през вековете памет са свързани и с Онгъла, с Ахелой и Клокотница, с Андрианопол, Беласица и Русокастро. Тази силна българска военнополитическа традиция, изграждана във времена на подем и разочарования, богатство и недоимък, в моменти на славни победи и дни на национална покруса е възкръсвала благодарение на несъкрушимата устойчивост, жилавост, творчество и трудолюбие на нашия народ или родолюбивото себеотрицание на неговите синове и дъщери, останали завинаги в пантеона на храбростта и безсмъртието. За политическа партия „Има такъв народ“ съхраняването на българската военнополитическа традиция е въпрос на дълг, затова днес, в навечерието на 6 май – Денят на храбростта и празникът на Българската армия, от тази най-висока трибуна в държавата, трибуната на Народното събрание заявявам изграждането и поддържането на стабилна, надеждна и резултатна отбрана с моделни и високотехнологични въоръжени сили е фундамент на отбранителната ни политика и съставна част от управленските решения за непрекъсната модернизация на страната, отстояване на националните интереси и просперитета на народа. Принадлежността ни към системата за колективна отбрана е условие за ефективност на нашата отбранителна политика, гарантирането на външната ни сигурност и защита на териториалната ни цялост. Успоредно с наличието на огромния политически, икономически и военен потенциал на НАТО изисква непрекъснато да развиваме националните способности за отбрана и да даваме още повече пример за съюзна солидарност. Изпълването със съдържание на стратегическите ни партньорства, приносът ни към колективното военно планиране и участието ни в общата политика и сигурност за отбрана на Европейския съюз, без това да е в ущърб на системата за колективна отбрана, е ангажимент, който отстояваме. Приемствеността в политиката за отбрана за нас е важна и ще бъде поддържана там, където са постигнати видими резултати. В областите обаче, в които се отчитат непривидни успехи, ще бъдем непреклонни. Професионалният принцип на изграждане на въоръжените сили не подлежи на съмнение. Задълбочаването на професионализацията по отношение на квалификацията, обучението и подготовката на личния състав, за която, както и окомплектоването на формированията, е цел, за която ще работим, докато Българската армия не постигне сравнимите показатели и критерии на най-добрите достижения в съвременната военна наука и практика. Финансирането на отбраната и всестранното обезпечаване на Българската армия са отговорност и дълг, което се гарантира с разумна политика в контекста на цялото ѝ балансирано развитие на страната, изпълнението на държавния ангажимент за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт и недопускане на изкуственото противопоставяне на един сектор от икономическия, финансов, социален и обществен живот на друг. Военнослужещите и цивилните служители в отбраната за нас са най-големият приоритет. Възнагражденията се определят от тежестта на ежедневието в службата и ограничените граждански права. Партия „Има такъв народ“ ще се бори и ще налага преимуществено издигане на социалния статус на личния състав, за да осигури пълната му отдаденост и енергия на службата за защита на отечеството. Днес ние заявяваме, че в условията на усложняваща се обстановка, непредвидени обстоятелства и асиметрични заплахи е необходимо надежда, воля и способност да разбираме ситуацията по-бързо, да решаваме по-бързо и да действаме по-бързо, за да могат въоръжените сили и Българската армия в рамките на конституционните си задължения да отговорят на предизвикателствата е необходимо да бъдат използвани в най-висока степен съществуващите способности, ускорено да се придобиват нови в процеса на модернизация и превъоръжаване и всички те по несравнимо по-ефективен начин да се прилагат съвместно с нашите съюзници. Парламентарната група на партия „Има такъв народ“ честити настъпващия Гергьовден на войниците, матросите, сержантите и офицерите, на цивилните служители, ветераните, военните от резерва и запаса, на хилядите мъже и жени, свързали живота си и кариерата с Българската армия. Военната служба е призвание. Пожелаваме им от душа и сърце

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! 45-ото народно събрание явно ще остане в историята не само с най-кратката си биография, но и с най-активната форма на популизъм. Именно този популизъм е повод и причина за огромния брой законопроекти и други актове на Народното събрание без оглед на последици, без съгласуваност, без оценка на въздействието върху бюджета на страната в една такава сложна ситуация на кризи, включително и политическа криза. Но основното си остава – кратката биография, и тъкмо тя поставя всички политически сили в условия на предизборна кампания. Ние от „Движение за права и свободи“ отново ще подходим разумно и принципно. Ние няма да внасяме законопроекти с предизборни цели, защото нас ни интересуват последиците и въздействието на тези закони върху предизборно продънения бюджет. Прекалено безотговорно е в момент на политическа нестабилност, неясни бюджетни параметри, да заложиш такива капани пред бъдещото управление, независимо чие ще бъде то. Нас ни интересува, защото всички знаем, че свършат ли парите в бюджета, сметката ще я плащаме всички ние – българските граждани. Продължаваме да твърдим, че пред Народното събрание и всички политици стоят много по-важни въпроси – да трасираме пътя за решаване на основните кризи, свързани с пандемията, бедността, забуксувалата икономика, компрометирания държавен бюджет и така нататък. За съжаление, независимо от нашия анализ и прочит на резултатите от проведените избори за 45-то народно събрание, които изискваха промяна чрез диалог, воля за такава промяна в настоящия парламент няма. Няма политическа воля за промяна и това трябва да го знаят българските граждани. След конституирането на Народното събрание, на база конституционно установения ред, ние изразихме подкрепа в името на решаването на проблемите на гражданите, така належащите проблеми, чието решаване, ако се отлага, прави подобряването на състоянието на нещата в страната доста трудно. Това означаваше предимно две неща: без да участваме във властта, да подкрепяме правителство на промяната в, случай че представят кабинет с ясна визия за развитието на страната. Дадохме ясен знак, че е време за нов модел на поведение и управление, на основата на диалога в Народното събрание и между отделните институции, изпълнявайки програма за управление по постигане на приоритетните цели за страната. Политическото време изискваше по-отговорно поведение и по решителни действия. Думата имат не отделните партии, а техните програми. Дано този момент да не е отминал безвъзвратно, дано сме се поучили от урока, който получихме всички ние. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В нашата предизборна кампания мотото ни беше: „Рестарт на държавността“. От десет и повече години ние от ДПС говорим за нормалност в политиката. Непрекъснато повтаряме, че управлението трябва да бъде на база програма, с приоритети, с ясна визия за развитието на страната. Днешната ситуация е доста тревожна. В Народното събрание партиите не си говорят. Всяка партия е тръгнала да прави предизборна кампания. Безотговорно е да се внасят законопроекти с предизборни цели. От това губи – винаги губи парламентаризмът, губи държавността, губи демокрацията, в крайна сметка губят всички български граждани. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Ние от ДПС отчитаме, че при днешното състояние на нещата, още преди началото на предизборната кампания и следващите избори, всички трябва да заявим ясно: след предстоящите предсрочни избори е наложително да има такова Народно събрание, което да може да излъчи и действащ кабинет. Призоваваме всички партии в Четиридесет и петото народно събрание да загърбим партийните интереси и да проведем такава кампания, която да не създаде условия за още по-голяма криза след предстоящите предсрочни парламентарни избори – без да забравяме, че там, където свършва диалогът, там свършва и парламентарната демокрация! Нека в предизборната кампания се срещнат аргументи и идеи от партийните ни програми с ясни и реални планове за действие! Нека никога не забравяме, че политиците сме за това да решаваме проблемите на хората, на обществото, а не свои лични или партийни интереси! Диалогът е неизменна част от демократичния процес и няма алтернатива. Това изисква от нас отговорно поведение и отговорни решения – в условия, и на основата на диалог. Длъжни сме да го постигнем, за да сме спокойни за утрешния ден. Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Факт е, че се намираме в предизборна кампания, която се изразява не само, но така ми прави силно впечатление, в един потресаващ поток от лъжи, които действащият премиер очевидно си е поставил от стария писателски закон „Нито ден без ред“, той го е преформулирал „Нито ден без лъжа“, особено по отношение на „Демократична България“, в някои дни и по две лъжи се произвеждат, като вчерашния ден. Но аз наистина няма да се занимавам с тези потресаващи лъжи. Една тема обаче, с която много спекулира господин Борисов, това е отношението към сигурността, отношението към геополитическата ориентация на страната. И истината е, че това дълго мъчително сбогуване с неговото управление ще свърши, но ние ще трябва да можем да продължим по тези изключително важни теми да работим. В този смисъл, не е зле, ако някой в ГЕРБ има изобщо

хората, които са се посветили на отбраната, искам да съобщя, че днес „Демократична България“ внесе Проект за декларация на Народното събрание, ориентиран към целия комплекс от проблеми, които стоят пред сигурността на страната.

спекулациите на очевидно калната кампания, която ни предстои и да осигурим ясна политическа рамка, ясен политически консенсус по отношение на тези теми за периода, в който няма да има парламент и в който ще имаме служебно правителство, и ще се води кампания. Това, което предстои, е, че на 14 юли ще се провежда среща на върха на НАТО, която ще приема мандат за разработване на нова стратегическа концепция на Алианса, на база на визия Естествено в центъра ще бъдат проблемите на сигурността, свързани с нашия регион. През месец май предстои участие на президента на срещата на върха във формат Б9. Това са страните от източния фланг на НАТО – от Естония до България, в Букурещ. Също така предстои провеждане на издание на инициативата „Три морета“. За всичко това ние предлагаме Народното събрание да приеме една декларация, с която да даде израз на ясен евроатлантически консенсус за задълбочаване на нашата интеграция, на нашия принос към НАТО, като платформа – реалната платформа, за това да развиваме българските отбранителни способности и българската отбрана, и платформа за цялостна модернизация, не само на българската отбрана, но и на българската наука, на иновациите, включително и на бизнеса. Изключително важна тема, с която бих се надявал да намерим наистина диалог, да намерим наистина база за подкрепа, и затова избрахме в навечерието на 6-и май, присъединявайки се към това, което каза колегата от „Има такъв народ“, поздравявайки българските военнослужещи, да предложим и този конкретен документ, който се надявам на съдействието на всички парламентарни сили, максимално бързо да стигне за гласуване и да бъде широко подкрепен. Също във връзка с това, благодаря на госпожа Митева и на председателството, че беше придвижено за ратификация споразумението между България и Румъния за еърполисинг. То беше внесено в резултат на питане от „Демократична България“, среща, която наши народни представители проведоха в Министерството на отбраната, и затова ми се иска наистина, когато става дума за отбраната, когато става дума за нашата принадлежност към НАТО, да не влизаме в обичайния поток от лъжи и умотворения, а да се базираме върху конкретни действия, които наистина да трасират една много по-висока степен на амбиция на нашата принадлежност в тези структури, отколкото сме видели досега. Иначе, след като видяхме ГЕРБ пред Гълъбарника, вярно госпожа Захариева не знам защо не беше там, беше ѝ мястото там. Сега очаквам утре господин Борисов да се появи пред „Турски поток“ и да започне да протестира и срещу него. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Така или иначе се надявам да подкрепите този документ. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители ще Ви представя „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закон за политическите партии, № 154-01-10, внесен от Ива Митева Йорданова-Рупчева и група народни представители на 15 април 2021 г. На свое заседание, проведено на 21 април 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 154-01-10, внесен от Ива Митева Йорданова-Рупчева и група народни представители на 15 април 2021 г. Законопроектът беше представен от госпожа Митева, която посочи, че с него се предлага размерът на държавната субсидия за един действителен глас, който е получила съответната партия или коалиция, да бъде 1 лв., като уточни, че с намаляване на размера на държавната субсидия от 8 лв. на 1 лв. се цели зачитане на волята на българските граждани, изразена на националния референдум, проведен на 6 ноември 2016 г. С приемане на предложеното изменение ще се намалят съществено бюджетните разходи и ще се създаде правна възможност за извършването на задълбочен анализ, който да послужи за формирането на нов модел за финансиране на политическите партии и коалиции. Цели се изработването на критерии при определянето на размера на държавната субсидия, които да отговорят на международните стандарти и да осигурят равнопоставеност на партиите и коалициите. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 4 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закон за политическите партии, № 154-01-10, внесен от Ива Митева Йорданова-Рупчева и група народни представители на 15 април 2021 г.“. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Василев. Моля, сега да направим дезинфекцията, така, както се уточнихме. Докато тя тече, държа да направя едно уточнение, във връзка с това, че някои се упражняваха в медиите и социалните мрежи, а други и днес в залата. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание е закон. В този закон не е предвидена процедура за трето гласуване, въпреки решението на Конституционния съд, и аз настоявам, и предлагам народните представители в следващия парламент да я предвидят. Има степен на гъвкавост, над която не съм способен да приложа. От тази гледна точка Правилникът трябва да бъде спазван, още повече че нямаше консенсус в залата за подобни гласувания. Сега преминаваме към представяне на становище от вносителя. Заповядайте. Заповядайте, господин Главчев.

вярно, че е кратък вече оставащият период на това Народно събрание, но има утвърдена практика, когато някой иска думата от тези, които ръководят заседанието, да слиза на трибуната и някой друг да поеме през това време. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН Приемам препоръката. Ако се наложи отново да стане така, ще го следвам. Заповядайте, господин Цонев и да преминем после към дискусията.

вземете или лично обяснение, или каквато намерите процедура по Правилника. Но да оставим това, по същество степента на гъвкавост се определя с гласуване, не се определя по преценка, първо. И второ, решенията в залата не се вземат с консенсус, а с мнозинство. Ако бяхте подложили – госпожа Манолова излезе и Вие ѝ казахте: „Вземам Ви думата.“ „Вземам Ви думата“ – три пъти. Защо ѝ взехте думата, никой не разбра. Не я оставихте да направи процедура. По-точно разбрахме защото не искахте да стартира тази процедура, която с гласуване Народното събрание можеше да реши на основание на Конституционното решение да проведе трето гласуване.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Ще Ви запозная с мотивите към Закона за изменение на Закона за политическите партии. Със Законопроекта за изменение на Закона за политическите партии се предлага намаляване на размера на държавната субсидия за един получен действителен глас от 8 лв. на 1 лв. Предложението има за цел да зачете волята на българските граждани, изразена на националния референдум, произведен на 6 ноември 2016 г.

отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ Това ще отговори и на очакванията на българските граждани за икономия на така важните бюджетни средства. Направеното предложение е първа стъпка към привеждане в изпълнение на волята на българските граждани, изразили подкрепа за предложението на референдума с огромно мнозинство. С приемане на предложеното изменение на Закона

за мен и моите колеги от политическа партия „Има такъв народ“ и нашата парламентарна група ще бъде изключително интересно и предизвикателно да наблюдаваме дебатите по това предложение. Ще бъде

Уважаеми господин Председателстващ, колеги! Явно, че популизмът върви добре. Предложих почти на шега, но не на шега: въобще, за да влезете в парламента, да плащате. Така е най-добре. (Оживление.) А колкото до народолюбието, Вашият лидер доста забогатя напоследък, докато се подиграваше на хората. Моля Ви, подарявайте по едно ферари на българския народ! (Оживление.) Няма да е лошо, замогнахте се.

Знаете ли защо става въпрос за доверие? Не е важно или по-малко важно е, че ще спестим 85 милиона лева РЕПЛИКИ

Изключително важно е, че два милиона и половина хора са гласували да бъде намалена, но най-важното нещо е, че има изследване на начина, по който се финансират партиите в Европейския съюз и колко е доверието към тях. Когато по-малко от 40% от приходите на партиите се образуват от държавната субсидия, доверието в парламента и в партиите е изключително високо. То е изключително високо, защото тогава политиците се опитват наистина да спечелят доверието на хората, опитват се да правят политиката да бъде за хората. Заради това е изключително важно да бъде намалена партийната субсидия – за да върнем политиците при хората. Няма нищо общо с популизма, има общо с работата. Заради това – за да спечелите доверието на хората, гласувайте за един лев субсидия за реален глас. (Ръкопляскания от

Уважаеми колега, не сте разбрали, че предлагаме нула. Не сте ли съгласни?! За какво Ви е този лев?! Карайте на нула! Мерси. Благодаря, господин Рашидов. Изказване – госпожа Кирова, заповядайте. (Реплики.) По принцип редуваме, но нямаше друга заявка.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Като човек, който активно е участвал в референдума и който за разлика от една дясна част от залата взе участие в дебатите и дискусиите, които бяха организирани в националните медии по този въпрос, съм чувала всякакви аргументи в посока каква трябва да бъде субсидията; защо не трябва да бъде един лев и какво би могло да се случи, ако тя е един лев. Лично аз, а и групата на ГЕРБ-СДС ще подкрепим субсидия от един лев не за да бъдем популисти, а защото такава беше волята на гражданите, изразена на референдума през 2016 г. Друг обаче е въпросът дали е правилно първо да намалим субсидията на един лев, преди да предложим законодателни промени и начин, по който прозрачно да бъдат финансирани партиите, когато тази субсидия стане един лев, защото тук имаме политическа формация „Мутри вън!“, която се изправя – не е ясно защо, явно са били приведени дълго време. Поради тази причина би трябвало да направим така, че да осигурим прозрачност при финансирането, преди да вземем решението колко да бъде размерът на субсидията. Иначе, в смисъла на тази предизборна кампания, която не е ясно защо върви по националните медии и не е ясно защо се ползва трибуната на Народното събрание някой да прави предизборна кампания и да ни залива с популизъм да, чудесно е, ще гласуваме един лев субсидия – какъв проблем ще реши този един лев субсидия?! Към Вас, към преждеговорившия, искам да кажа нещо, което според мен е изключително важно. 21 милиона умножени по 10 са 210 милиона. Може би ще спестим и един милиард, какви щети обаче ще нанесем, ако предварително не сме одобрили правила и начин, по който ясно да бъдат финансирани партиите и политическите субекти, защото имаме Решение на Конституционния съд, което миналата седмица отмени финансирането с дарения от

Предлагам Ви да помислите. А що се отнася до популизма, много е лесно да се вдигне ръка и да се гласува. Явно не си давате сметка какво следва след Ако бяхте, уважаеми дами и господа от сценария, участвали в политическите дебати в националните медии, може би щяхте да чуете и много контрааргументи, но не ги чухте, защото се бяхте затворили в собствената си телевизия или в собственото си шоу. Това смятам, че не е правилно.

Законът за политическите партии изключително ясно и точно показва по какъв начин те могат да бъдат финансирани. Да, има решение на Конституционния съд и то е в насока, че политическите партии не могат да бъдат финансирани от юридически лица. Толкова за корпоративния вот. Останалите стълбове на финансиране на политическите партии в никакъв случай не са премахнати. Това, че субсидията ще бъде намалена на един лев, не означава, че политическите партии не могат да бъдат финансирани от частни дарения, както и от членски внос. Ако погледнете отчетите на политическите партии, ще видите, че колегите отляво са получили една съществена част от своите приходи от дарения от членски внос, както и партия „Има такъв народ“. Съжалявам, отчетите на ГЕРБ-СДС сочат, че близо 92% 92% от приходите са от държавна субсидия. Всички партии могат да се постараят да получават по-голямо доверие от своите членове и от своите избиратели

Политическа партия „Има такъв народ“ има финансиране само от членски внос, защото не е била парламентарно представена и няма как да има финансиране от държавния бюджет. Що се отнася до доверието, уважаеми дами и господа, доверието се измерва на избори с гласове и с гласоподаватели. Доверието не се базира на това дали членският внос е един или 10 лева; не се базира и на това дали те задължават като областна организация да внесеш 10 000 лв., за да направиш платформа – не е ясно откъде ще ги събереш и те определено не се отчитат, а се базира на това какви реални политики и програми предлагаш; по какъв начин предлагаш да решиш проблемите на българските граждани; какво е отношението ти към регионите; какво ти е отношението към здравеопазването; какво е отношението към българските граждани и към това държавата да има стабилно и нормално управление и колко е голяма отговорността, която си готов да поемеш. А отговорността се поема по следния начин: прави се правителство и се управлява

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Обръщам се специално към вносителите Ваша последователна позиция е това, и ние в никакъв случай не отправяме критика към нея, но и наша последователна позиция е, че този законодателен подход е във вреда на демократичния процес и политическия плурализъм. По същество във Вашите мотиви сте засегнали аспекта „икономия на средства“. И новите избори със сигурност са много по скъпи от финансирането на политическите партии, но демокрацията е скъпо нещо. Това не може да бъде аргумент в настоящата ситуация. Липсата на последователна политика – цитирате няколко доклада на GRECO, Венецианската комисия от 2019 г., както и посочвате, че ще се предприемат следващи стъпки. Посочвате също и че са необходими широко обществено обсъждане и проучване на практиките в другите държави, така наречените добри практики според Венецианската комисия. Всъщност в настоящия законопроект посочвате, че трябва да се предотврати влиянието на корпоративни и бизнес интереси. Но настоящият законопроект не урежда тази материя с нито една хипотеза и всъщност те остават отворени. Няма и становища, тъй като време за това няма. И подобно на мажоритарния вот, който също е Ваша последователна позиция, която защитавате – големият казус е имаме ли време да въведем адекватна регулация. Тук отговорът е не. Отстъплението от това не е отстъпление от предизборни обещания, а всъщност е отстъпление от популизъм. Ако към Вас е имало очаквания, че ще правите някакво шоу в парламента, всъщност Вие доказахте, че сте отговорна политическа сила и сте на висотата на настоящата ситуация. Затова искам да Ви обърна внимание и да Ви призова и в този законопроект да спазите същия подход. Венецианската комисия през 2019 г. заявява следното, което е актуално и към днешна дата, понеже казусът е абсолютно идентичен. Тя препоръчва поправките да бъдат отменени, защото като силен мотив изтъква, че трябва да бъде включена пълна оценка на въздействие, да се даде адекватно време всички етапи на последващия законодателен процес да бъдат изчистени. Такава оценка на въздействие очевидно тук липсва, а и не може в тези срокове да бъде направена. Това е по-скоро законодателен похват на ГЕРБ, които вкарваха почти всички законодателни инициативи без оценка на въздействие, но и мотив, че ако се борим с управлението на ГЕРБ, не можем да използваме същите законодателни похвати, защото ще получим същия резултат. Също така Венецианската комисия в своето становище казва, че трябва да се въведе ограничение за дарения от частни лица, за да не се поставя партия в услуга на заможни интереси. Такава регулация тук липсва. Посочва, че кратките срокове не позволяват на засегнатите участници и неправителствените организации да изразяват становища, дори да се проведе адекватно обществено обсъждане в ресорните комисии. Това е актуално към настоящия момент. Такива становища, мнения, обсъждания не са проведени. Не се препоръчва, и това смятам е особено важно, промяна в механизма на финансиране месеци преди изборите. Кодексът за добрата практика на Венецианската комисия гласи: „Стабилността на Закона е решаваща за доверието в изборния процес.“ Смятам, че това е още един аргумент, че не трябва да законодателстваме, както ГЕРБ го правеше в 44-тия парламент. Доклада, на който и Вие се позовавате, се посочва, че измененията лишават партиите от предвидените годишни субсидии, които те уместно са очаквали. Така се ощетяват партиите, които наскоро са направили големи разходи, както и тези, които нямат значителни спестявания. Единствената партия, която разполага със значителни спестявания в тази зала, знаем коя е и настоящото предложение би било в голяма услуга. Не се изненадвам, че те го и подкрепят. Публичното финансиране – в Доклада не само на Венецианската комисия, но на всички авторитетни неправителствени организации се сочи като инструмент за предотвратяване на корупцията. Внезапният характер на промените пречи на политическия плурализъм, защото партиите нямат достатъчно време да се адаптират. В заключение, колеги, ние държим на принципа на разходоориентираност. В становището на Венецианската комисия критикуват непрозрачността, по която се разходват средствата, не че субсидията е малка. Тук може да поставим въпроса: защо не и 10 стотинки, защо не и пет лева или три лева? Защото такъв анализ не е правен – анализ на разходоориентираност. Закона за нормативните актове има залегнал такъв принцип – че всяка такса трябва да отговаря на реално извършени разходи. Смятам, че това е актуално и към финансирането на политическите партии. Субсидията не може да бъде източник на печалба, не може да залежава някъде по сметки и да носи лихви или някой да трупа дивиденти от държавна субсидия, но в същото време тя трябва да гарантира демократичния процес. И това е големият дебат, за който нямаме време в това Народно събрание. Ключовата дума е „разходоориентираност“. В тази връзка ние ще направим своите предложения между първо и второ четене, но призоваваме за професионален, спокоен и аргументиран дебат по темата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Първа реплика – господин Летифов, втора – госпожа Митева.

Провеждаме един изключително сериозен дебат и господин Божанков представи и Доклада на Венецианската комисия, и едни аргументи, с които принципно съм съгласен. Нямам особени забележки. Имам една забележка, към която по-скоро искам да пледирам – да стоите на думата и на политическото си решение, защото ще припомня и говоря за разходоориентираност, когато финансираме политическите партии. Да, едно е ясно, че политическите партии трябва да бъдат финансирани. Въпросът е тук как? Това за решението на Конституционния съд е ясно, но тук говорим как точно да се финансират партиите, колко държавата да поеме тази част и всъщност разковничето е в тази разходоориентираност. Въпросът ми е: как в 44-тия парламент БСП и ГЕРБ стигнаха до цифрата осем – осем лева на глас, след като господин Божанков призна, че анализ не е имало? имало? Събраха се ГЕРБ и БСП в 44-тия парламент, за да решат осем лева на глас за големите партии, които тях ги устройват, но те не са разходоориентирани, защото по малките партии не ги устройва. В случая нямам за идея да се заяждам. Днес сме свидетели, че има шест партии. В следващия парламент колко ще са, ще реши българският народ. Въпросът е: колко са необходимите средства разходоориентирани след анализ, които ще дадат възможност на всички политически субекти да вършат своята политическа дейност демократично, прозрачно и без зависимости? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Летифов. Госпожа Митева.

в становищата на Венецианската комисия, на ОССЕ, международната практика, включително решението на Конституционния съд от миналата седмица, което още не е влязло в сила, ясно правят разграничение между публично финансиране и размер на държавната субсидия. В решението на Конституционния съд категорично се казва, че да, публично финансиране трябва да има, но размерът на това финансиране и на държавната субсидия е въпрос на законодателна целесъобразност, изцяло в компетентността на Народното събрание. Благодаря, уважаема госпожо Митева. Трета реплика? Не виждам. Дуплика желаете ли, господин Божанков? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми репликиращи, това беше и част от конструкцията на моето изказване – че не бива да се връщаме към практиките на 44 тия парламент. Тогава направихме един анализ, според нашата политическа сила адекватен. Колко е бил адекватен към днешна дата за малките или големите политически субекти, но това е една практика, с която 44-тия парламент не бива да се гордее. Тогава помним, че тук в тази зала всички тръгнаха по наклонената надолу крива на популизма минимална заплата, минимална пенсия, нула лева заплата, нула лева субсидия, съответно месеци, в които политическите партии преминаха през турбуленция, редица негативни становища на международни организации, липса на оценка на въздействие. Въобще популизмът беляза 44-тото народно събрание и се надявах, че в 45-ото поне той ще отсъства, или ще бъде в разумни граници. Затова не е аргумент, че нещо в 44-тото народно събрание е било практика, и неговият рейтинг, и неговите резултати го доказват. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Божанков. Давам думата на Йордан Цонев.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, при представяне на Законопроекта от страна на вносителите бяха изтъкнати няколко важни неща. Първо, беше отправен призив към българските граждани внимателно да гледат. Аз също отправям такъв призив: гледайте внимателно сега, да видите кой е последователен и почтен в позицията си и кой не е. И второ, каза се, че е въпрос на доверие. И към това ще се върна. Два много важни пункта, които запомних от изказването, мисля, че беше на господин Филип Станев. Позицията на „Движението за права и свободи“ е изключително последователна, много ясно аргументирана и много точна. Аз обаче ще я припомня заради колегите, които са нови в тази зала. Първо, ние участвахме във формирането на общественото мнение, участвахме в дебата в началото на този век: да преминем ли към публично финансиране на политическите партии, или да останем както беше в първите години на демократичния процес, тоест без никакво публично финансиране? Дебатът продължи повече от година и в него се включиха не само политици, включиха се и журналисти, и политолози, и социолози, и общото мнение беше, че трябва да има финансиране. Нещо повече, ние бяхме едни от вносителите на въвеждането на този модел. Разбира се, след това в годините тази субсидия беше увеличавана. Може би и в годините на сериозни излишъци, и в годините на сериозен сериозен икономически растеж да сме отишли една или две идеи отвъд нормалното ниво на тази субсидия, но това по никакъв начин не променя нито нашата позиция, нито необходимостта политическите партии да бъдат финансирани с публични средства. Впрочем, преди да се върна към нашата позиция по референдума и след това, да кажа, че въпросното решение на Конституционния съд има един много интересен абзац. Господин Зарков, благодаря Ви, че ми заострихте вниманието върху него. Искам да запозная и залата с него. Конституционният съд казва: „Публичното финансиране на тези партии от държавата до определен размер, следователно трябва да се смята за конституционно дължимо.“ Тоест трябва да има публично финансиране. Веднага вносителите ще кажат: „Да, единият лев е този размер.“ Но тук се разминават становищата ни, защото не смятаме, че с един лев наистина финансираме каквито и да било разходи на политическите партии. Когато имаме повече време и дебатът тръгне по същество, да кажем, на второ четете, ще кажем аргументите за разходите, защото сме правили тази сметка. Към господин Божанков се обръщам. Той каза, че принципът трябва да е разходопокривен. Да, ние сме правили тази сметка,

лев е мимикрия на публично финансиране. Той не покрива никакви разходи и е абсолютно излишен. Наистина е излишен. По отношение на нашата позиция. Когато беше обявен референдумът,

защото разяснихме нашата позиция честно, ясно и почтено, че трябва да има такова финансиране и че то е по-евтино за бюджета, и че то е по-здравословно по-здравословно за демократичния процес – десетина или петнадесет гласа, не знам колко, не достигнаха на референдума решението да бъде задължително. Смея да твърдя, че това се получи благодарение на нашата открита, честна и ясна позиция и на волята на нашите избиратели да ни последват. По отношение на референдума, по отношение на позицията на ДПС, тя е неизменна. Трябва да има публично финансиране, трябва да има размер, трябва да се води дебат и по това дали да бъде само такъв принципът, защото в Германия финансирането е едно евро на глас, но има още два стълба – два много мощни стълба на финансиране на политическите партии. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, разбира се. Фондациите, които представляват съответното политическо семейство и сградният фонд – изцяло от държавата, и строителство, и реновиране, и абсолютно всичко. Там се наливат десетки, стотици милиони от бюджета. Тук от тази трибуна сме слушали много пъти – Вие знаете ли, че в Германия е едно евро? Не, ние знаем, че в Германия не е едно евро, а е много повече. Като разделим цялото финансиране, правили сме го и това, да ви кажа, идва някъде около 60 евро. евро. Въпросът е ясен, трябва да подходим и с уважение към референдума, защото много български граждани гласуваха, но трябва да подходим почтено. Ако се върнем на стария принцип, с това завършвам – политическите партии или ще бъдат финансирани от бюджета, или ще бъде разрешено ясно тяхното финансиране до определен размер, от кого, как, прозрачно и под контрола на държавните институции, или ще се финансират непрозрачно със съответните зависимости, защото друг път няма. Каквито и контролни механизми да се наложат, разходите са разходи. За тях трябва да се наберат средства. Ако ние не решим и не предвидим достатъчни ясни механизми, достатъчно ясно публично финансиране в размер, който покрива основните нужди на демократичния процес, в който политическите субекти са основен играч, така да се каже, ще преминем към онова финансиране от 90-те години и никой не може да го спре – нито МВР, нито ДАНС, нито никой. Всички в тази зала го знаем прекрасно. Дайте да не си правим експерименти с демократичния процес в страната. Благодаря Ви.

Председател, колеги! Проблемът, който обсъждаме днес, наистина е изключително важен за нашата демокрация, защото не е въпросът само да изпълним решението на референдума отпреди четири години. Тук определено има и политическо заиграване. Ако колегите от ГЕРБ искаха да има субсидия от един лев, щеше да има. Имаха мнозинство в предишния парламент, можеха да изпълнят решението на референдума. По отношение на „Демократична България“, ние винаги сме заявявали, че субсидията е гаранция за плуралистичен демократичен процес, при положение че досега бяхме извънпарламентарна формация и не сме ползвали нито лев публично финансиране. Това е така три години. Възможно е да се осъществява легитимна политическа дейност, да се представляват хората, без да се получава публично финансиране, но е много трудно, колеги. Неслучайно Конституционният съд в решението миналата седмица каза много ясно, че публичното финансиране е конституционен стандарт. Правилно госпожа Митева каза, че Конституционният съд изрично е записал, че размерът трябва по целесъобразност да се определи от Народното събрание, но аз все пак, четейки внимателно конституционното решение, оставам с впечатлението, че конституционният стандарт е значителна част, дейността на политическите партии да се финансира публично, защото сме в етапа на така наречения в конституционната наука рационализиран парламентаризъм, където партиите имат конституционна функция. Конституционна функция да получат мандат, конституционна функция в рамките на парламентарната демокрация. Партиите са уникалният посредник между гражданското общество и държавата и това също е записано в решението на Конституционния съд и затова е дължимо публичното финансиране. В този етап на конституционализация на ролята на политическите партии абсурдно е да оставим партиите в плен на корпоративни, олигархични интереси. За съжаление, това се случва в момента при съществуващо публично финансиране. Най-важният дебат не е дали субсидията да е един лев или повече. Важният дебат е как да отвоюваме партиите от лапите на олигархията. За да се случи това, трябва прокуратура, трябва специални служби и трябва независим съд. Нека да не изместваме проблемът, той не е публичното финансиране, а зависимостта на определени политически субекти от олигархията и от някои – дори дори мафията. Колеги, аз и „Демократична България“ няма да подкрепим субсидия един лев, защото въпросът е принципен и той е за здравето на българската демокрация. Благодаря Ви.

Много е хубаво как се говори за принципност и се пренебрегва волята на два милиона и половина български граждани. Това е страхотно!

А Вие – това ли е популизъм – да взимаме пари от хората, които са ни членове? Някои от Вас имат два лева на година и се издържате от парите на хората?! Проблемът на издържането на партиите е проблем на партиите. А хората казаха колко биха давали за издръжка на партиите и това е един лев на глас. Всичко останало е алчност!

Колеги, от сутринта слушаме само популистки внасяния, популистки изказвания. Да, Вие явно вече сте в предизборна кампания, но когато говорим за отговорност, когато говорим за последователност, колеги от „Има такъв народ“, Вие показахте, че нито сте отговорни, нито сте последователни. Това, което имахте като намерение и като желание, можехте да го осъществите, като поемете отговорност и съставите правителство, а не да върнете мандата! Престанете с това Ваше поведение, че все някой друг Ви е крив! Говорите, обвинявате политическа партия ГЕРБ. Политическа партия ГЕРБ е отговорна политическа сила! (Шум и реплики.) Политическа партия ГЕРБ отстоява обещанията си и ги изпълнява. Колеги, Вие можехте да съставите правителство и да изпълните всички тези обещания, които дадохте на Вашите гласоподаватели.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Дончева, уважаеми дами и господа народни представители! Започвам с искрено поздравление към онези народни представители, които се опитват да държат дебата на висота и показват известна смелост, заявявайки се „против“ това предложение, тъй като се изисква смелост да се изкажеш „против“ нещо, което, очевидно, събира голяма обществена подкрепа. Това е тема, която се радва на голяма обществена подкрепа. Това беше и факт, и се показа и на референдума. И все пак струва ми се, че това трябва да се направи и да се каже защо преминаването, рязкото ограничаване, фактическото премахване на държавната субсидия е всъщност по-лошият вариант, отколкото се случва сега? Прави са има, имат пълното право от „Има такъв народ“ да напомнят вота през 2016 г. и тези 2 млн. и 500 хил. българи и повече, които са гласували по този въпрос. Прави са, че те не трябва да бъдат игнорирани. Ние дължим точно на тези хора да им обясним точно за какво става дума и как сме прочели правилно техния вот. Уважаеми дами и господа народни представители, ситуираме се през 2016 г., провежда се референдум с три въпроса заедно с президентски избори. По разбираеми причини референдумът не концентрира толкова вниманието, колкото президентските избори и се получава един наказателен вот. Наказателен спрямо кого? Наказателен спрямо партиите, които са управлявали през това време – от 1991 до 2016 г. През 2016 г. 2 милиона и 500 хиляди души, а може би и много повече помнят фразите от началото на прехода: „Сега ние ще се возим на мерцедесите!“ Помнят проблемите при управленията, скандалите, „Мистър 10%“, броженията по време на управлението на БСП, разочарованието по времето на Костов, излъганите 800 Симеон Сакскобургготски и дават ясен знак срещу тези политически сили, използвайки този въпрос. Нали не се съмнявате, уважаеми вносители, че ако въпросът съдържаше не един лев, а три лева или пет лева, резултатът най-вероятно щеше да бъде същият, ако бъде представен като нещо, което ще отрезви тези политически сили? Има също така 2016 г. натрупано конкретно пряко разочарование към политическа партия ГЕРБ. Тогава тя управлява с втория си мандат. И това е наказателен вот спрямо нея!

и върху това, върху отхвърлянето на един модел на управление, и това отхвърляне прави много от нас да са тук. Сега обаче какво се предлага? Вотът на тези, които искаха да накажат големите партии, ще се използва именно в интерес на тези партии! Когато махнете публичното финансиране и изпратите всичко в сивия сектор, тези, които привилегироват корпоратизма, клиентелизма, тези, които са свикнали да трупат пари по този начин, именно те ще бъдат улеснени. Когато една партия е дълго време на власт, тя придобива лостове за влияние и без пари, използва държавния ресурс за своите кампании, тя няма нужда от тези Нужда от тези субсидии имат алтернативите, зараждащите се движения, принципните партии. Тези, които искат да правят политика заради самата политика. Естествено, когато тази партия, която е на власт, проявява особен вид цинизъм, правейки дарения с държавната субсидия, държейки пари на депозит, показвайки, че тази субсидия е прекалено много – това налива мелницата на тези, които искат да се намали субсидията, и това е разбираемо, но ходът е грешен. Този ход ще ни вкара там, откъдето започнахме – клиентели, обръчи от фирми, които финансират хора, които после да се отчитат чрез обществени поръчки. Това ще струва много по-скъпо на данъкоплатеца, отколкото двадесетте милиона на мандат. Ще кажете: „Хубаво де, сега вземате субсидия, ама пак така правят“ – възможно е, и сте прави да настоявате и да поставяте въпроса, но този модел трябва да се промени, а не да се узакони. С този закон Вие узаконявате порочния модел на политиката, който се наложи през годините. Споменахте и миналия парламент. В миналия парламент този дебат се проведе по възможно най-порочния начин. Единият лев субсидия, който беше въведен тогава, нямаше нищо общо с референдума, а беше наказателна акция заради това, че ние от БСП поискахме оставката на финансовия министър, след което се разиграха срамни сценки, довели в крайна сметка до това – нито субсидията да се намали, а други начини на финансиране да бъдат отворени. И, слава богу, че президентът прояви инициатива, а Конституционният съд си беше на мястото да внесе ред в този въпрос. Този ред беше внесен миналата седмица и е хубаво да го четем. Спомена се вече, че според Конституционния съд публичното финансиране е задължително. Да, размерът остава да бъде решен от тази зала, но този съд също много ясно казва каква е целта на това финансиране, а тя е да бъде опазен политическият плурализъм, или казано по-разбираемо – срастването на една партия с държавата. Защото, когато една партия е на власт, а другите са лишени от средства да функционират, тя ще се срасне с държавата и ние не сме далеч от този момент. Свършвам с това, че историята на финансирането на политическите партии в България през последните 30 години не е бедна. Можем да се поучим от нея, да поправим грешките и да видим там, когато се е развивал добре дебатът. Едно е сигурно, че не трябва да се връщаме назад към 90-те и има как да продължим напред. Само миналата година се проведоха десетки дискусии, тъй като темата е на дневен ред за това как трябва да се финансират политическите партии, как да се направят прагове, да се предвиди пропорционален начин на гласуване, така че големите да не взимат прекалено много, а за малките да не стига достатъчно и така нататък, и така нататък. Решението съществува. Въпросът е: способни ли сме да ги погледнем студено и професионално? Защото, ако не го направим, уважаеми дами и господа, ще се случи това, което се е случвало и преди – виновните ще укрепят позициите си с гласовете на недоволните. Благодаря Ви, господин Зарков. Реплики? Господин Тошко Йорданов. Благодаря Ви, господин Зарков. Днес е прекрасен ден за българския избирател, който вижда нагледно политическо лицемерие. Тук, в тази зала, като изключим тази част на залата, които тогава не бяха в парламента, нарушиха закона – три пъти гласуваха, докато си докарат до осем лева субсидия. Освен това е хубаво българските граждани да знаят нещо за Вашата партия. Не стига че има такова голямо държавно финансиране, ами Вие

Тази реплика е доста тъпа, при положение че става дума за частно лице. Истината е, че Вие харчите парите на данъкоплатците за какви ли не глупости – едните ги държат на влог, другите правят партийна телевизия и после свършили парите. Пак ще Ви повторя, членският внос при нас е 10,00 лв. на месец, а Вие всички тук, в тази зала, се опитвате да си овардите краденото от българския народ. Прекрасно е, че Ви виждат всички. Благодаря, господин Йорданов. Други реплики? Заповядайте, господин Божанков.

хората от нас? Дали те очакват 1,00 лв. субсидия, 0,10 лв., дали ще бъдат доволни, ако субсидия изобщо няма и заплатите са, както казаха някои – ние да си плащаме да идваме на работа, или обратно? Българските граждани очакват от нас доходи, очакват от нас справедливи пенсии, очакват от нас актуализация на тези пенсии, които от 30 години не са справедливи. Ето тогава, предполагам, ние бихме оправдали партийните си субсидии и бихме оправдали и възнаграждението, което получаваме. Това малко по-късно в дневния ред ще имаме възможност да го гласуваме и всъщност да оправдаем работата в тази зала. Всичко друго е див популизъм. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ:

Благодаря Ви, госпожо Председател. Дупликата ми ще бъде кратка. Уважаеми господин Хаджитодоров, за съжаление, Вие или не сте слушали, или не сте чули изказването, но и това в крайна сметка е Ваше право. Аз започнах с това, че се изисква смелост да се противопоставим на тази идея, защото тази идея ще бъде атакувана с аргументите, които Вие току-що изтъкнахте. Вижте, да, БСП е в затруднено финансово състояние, защото миналата година всички тези въпроси, които бяха поставени, бяха целенасочено използвани срещу нея. Ние бяхме разчели нашата дейност при един бюджет, той беше драстично съкращаван в един период от време – и, да, това ни постави на изпитание. Но ако мислите, че ще отидем да се молим на някой мастит бизнесмен, за да плати тока на „Позитано“, дълбоко се лъжете.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Христос Воскресе! На всички Вас и Вашите семейства, без значение дали сте християни или не, да сте живи и здрави! Съюзът на демократичните сили и неговите представители в парламента няма да подкрепят намаляването на субсидията от осем на един лев. Ще Ви обясня защо. Давам си ясна сметка, че ние сме в предизборна кампания, давам си ясна сметка, че в момента тече пряко предаване, давам си ясна сметка, че 2 милиона 516 хиляди българи на референдума гласуваха за намаляване на субсидията, но си давам сметка, че тези 2 милиона 516 хиляди българи също поискаха мажоритарен вот, който беше отхвърлен. Защо няма да подкрепим това предложение?

Издържането на формация без субсидия – дали има субсидия, или няма субсидия 1 лв., е нещо много трудно. Говорите за членски внос. Съюзът на демократичните сили има малко повече от 8 хиляди 500 членове, нашият членски внос е 1 лв. на месец – или 12 лв. на година, средства, които не стигат почти за нищо, още повече че непарламентарно представените партии нямат право на помощ по отношение на офиси, наеми и така нататък. Да, Вие сега вземате 10 лв., защото сте на гребена на вълната, но ще дойдете до момент, когато Вашите членове няма да Ви плащат по 10 лв., мислете и за това. Давате пример с Германия. Господин Цонев правилно обясни, че има няколко стълба за финансиране в Германия, но да си даваме и сметка колко избиратели има в Германия. В Германия има 60 милиона избиратели, ако не се лъжа, а в България има шест милиона избиратели. Така че, когато говорим за обща маса на средствата, които се разпределят между партиите, ще видите, че там субсидията е значително по-голяма. Още нещо, от гледна точка на плурализма – това е нещо добро, много партии, даже повече, отколкото е необходим може би, но за разлика от утвърдените западни демокрации, където има само по две-три партии, които получават голяма част от вота и разпределят субсидията помежду си, имат възможност да водят един нормален политически живот. Популизмът е хубаво нещо, но той никога не води до хубави неща. От тази гледна точка Ви приканвам да бъдете много разумни при гласуването – всички парламентарни групи, и да знаете, че всеки може да изпадне в тежка ситуация без подкрепа от държавата. Правенето на политическа дейност, осъществяването на политическа дейност в България е много трудно. Благодаря за вниманието. Днес е суперпросто, благодаря Ви наистина. Значи за СДС. Проблемът е Ваш, че не можете да си увеличите членския внос, наистина. Второ, от 2017 г. СДС ползва държавни помещения под наем в нарушение на Закона, защото нито са били парламентарно представени – и как сте ползвали това,

Съюзът на демократичните сили не ползва държавни помещения – покажете ми договора, или пък договора на помещение, което ние ползваме и не плащаме наем.

Аз смятам, че тук дебатът по отношение на това правени ли са анализи за разходоориентираност, достатъчни ли са икономиите, които ще последват за бюджета, са напълно излишни, защото два милиона и петстотин хиляди българи вече дадоха своя вот за намаляване на партийната субсидия от осем на един лев. Така че дали това е разходоориентирано и дали това води до достатъчно икономии, това е проблем, който следваше да бъде изяснен от политическите партии преди провеждането на националния референдум през ноември 2016 г. Тогава партиите удобно си замълчаха и след като суверенът се произнесе, оспорват неговия вот. Само напомням, че 12 хиляди гласа не стигнаха този референдум да бъде задължителен – по един глас във всяка една избирателна секция. Така че тогава дебата нямаше да го има и вече по силата на референдума субсидията на партиите щеше да бъде от един лев. Нашата позиция на „Изправи се! Мутри вън!“ е точно такава – един лев субсидия, както я поиска българският народ. Това не е популистка позиция, която да сме заели днес. В качеството си на омбудсман подкрепих референдума на българския народ и моята позиция оттогава и досега е за един лев държавна субсидия. Икономиите всъщност, които намаляването на субсидията за партиите ще доведе за държавния бюджет, никак не са малки. Става дума за 21 млн. лв. на годишна база или 48 млн. лв. за четири години. Само обръщам внимание, че това са парите, необходими за пълноценно функциониране на Закона за личната помощ и 80 млн. лв. плюс ще струва да има достатъчно лични асистенти за хората с увреждания. Тези 80 млн. лв. бяха причина предният парламент да ореже да ореже личната помощ на хората с увреждания. 84 млн. лв. са половината от парите за безплатни детски ясли и градини, за които никога няма достатъчно средства в държавния бюджет. Ето сега се появява едно перо, при това е минало през вот, през гласуване „за“ на българските граждани. Това освен икономия и съобразяване с вота на суверена ще бъде и един знак знак за солидарност, на партиите към българските граждани. Защото тук в нито една парламентарна група до момента не се прояви притеснение, че този парламент така и не направи нищо – нито за малкия бизнес, нито за микропредприятията. Самоосигуряващите се лица и в момента не получават и стотинка подкрепа от българската държава в условията на криза. Няма такава подкрепа! Нула лева подкрепа! В същото време заплатите на депутатите са до тавана и партийното финансиране е в размер на 8 лв. на глас. Извинявайте, само ще прочета коректно направената справка към която казва, че отново ще има партии, които ще получават по 6 млн. 700 хил. лв. субсидия на годишна база. Най-голямата партия с най-много вот ще получи 6 млн. 700 хил. лв. Втората партия ще получи ще получи 4 млн. 520 хил. лв. Смятам, че в условията на криза това не е справедливо, не е честно и не е солидарно с българските граждани, които при затворени бизнеси живяха с по 24 лв. на ден. В същото време политическите партии да тънат в охолство. Извинявайте, 6 млн. лв.! Сега фактът, че „Изправи се! Мутри вън!“ е формация от две граждански сдружения и там има партии, които са мандатоносители… парите?“) Волята на мнозинството в „Изправи се! Мутри вън!“ е за намаляване на партийната субсидия, както и за намаляване на депутатските заплати. Отминахте с гласуване „против“ включването в дневния ред на тази точка, но, извинявайте, за един месец ако не получават депутатите по 7 – 8 хил. лв., това просто ще бъде знак към българските граждани. Хората живеят със 700 лв., пенсионерите с 350 Така че 1 лв. субсидия за партиите и намаляване на депутатските заплати, освен икономиите в бюджета, е и един ясен знак към българските граждани, затова че ние сме солидарни с дереджето и на малките фирми, и на самоосигуряващите се лица, и на българските домакинства. В условията на пандемия това е стъпката, която трябва да направи българският парламент. Благодаря, госпожо Манолова. Реплики? Ни виждам. Антоанета Цонева.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Референдумът и резултатът от него всъщност представляват санкция – санкция за политическия елит, затова беше и проведен. Какво ще бъде публичното финансиране – дали ще бъде 1 лв., или повече, е много сериозен разговор. Но аз искам да акцентирам върху това: защо днес сме в това положение да дискутираме, че субсидиите за политическите партии – широко разпространена демократична безспорна практика, трябва да бъдат превърнати в санкция за политическата класа, за политическите партии, в крайна сметка за българския парламентаризъм? Има отговор за това. Превръщат се в санкция, а не в подкрепа за развитие на политическия живот именно защото 11 години гледаме ерозия на българския парламентаризъм, целенасочено разрушаване на парламентарната република, завладени институции, неработещи регулатори. Имахме премиер, който наричаше народните представители „безделници“, и не се яви точно когато го каза на един от вотовете за недоверие. Защо българската политика за толкова много от българските граждани изглежда като магазин „Всичко – за един лев“? Защото в тази зала са приемани закони или договаряни в кулоарите закони, които дават възможност 700 млн. лв. такси от хазарт да не влязат в бюджета. Защото са приемани такива правила, които могат да бъдат тълкувани от регулаторите, така че в бюджета, пак повтарям – 700 млн. лв. да не влязат, и този закон, и този регламент е приет в тази зала. От другата страна на това уравнение стои недоверието – когато законодателите се договарят зад гърба на избирателите си, за да могат частни интереси да завладяват публичния сектор и на практика оставят без контрол регулатори и институции, когато тази част на залата стои празна и парламентарният контрол е на практика обезсмислен. Дори в това свръхкратко Народно събрание, Вие, господа и дами, избягахте от парламентарен контрол. Може би ние ще имаме Народно събрание, в което никога няма да се проведе парламентарен контрол. Ето затова санкцията към политическия елит е толкова тежка и този дебат се води по този начин. Но ние трябва да говорим и за слона в стаята: защо сме стигнали дотук? Защото регламентите, правилата, които този парламент е приемал, са несправедливи. Те будят гняв, недоволство и не оставят у хората разбирането за това, че тук най-високо стои общественият интерес. Затова днес дебатът е как публичното финансиране да се превърне в санкция за политическата класа, а не в подкрепа за политическите партии. Господин Борисов обаче много внимателно се грижи за това как върви подкрепата или неподкрепата на неговите опоненти от едни или други лица. А си спомням един запис от разговор с Владимир Василевич, в който той казва: „Не ми харесва това, че си станал гръб на едни или други.“ Да, много внимателно се следи дали някой опонент няма да получи политическа подкрепа, докато чекмеджетата се пълнят с пачки и кюлчета.

Когато пред медиите се размахват списъци с дарителите на „Демократична България“ и се правят инсинуации за това, че даренията едва ли не са източник на лобизъм, тогава какво доверие да имат хората в начина, по който политическите партии на практика съвсем легитимно, нали, господин Георг, да си набират дарения. Вие направихте страхотна инсинуация – излъгахте, обвързахте дарение с тежък лобизъм. Това беше лъжа. Ето затова хората не вярват на Вашите думи и на начина, по който функционирате Вие като политическа партия. И още нещо. Основният източник на фалшиви новини, който подрива доверието в тази институция и в политическия живот е Бойко Борисов пръв се изказа за това, че нашата работа тук била приоритетно да си вдигнем заплатите на 10 хил. лв. Абсолютна лъжа! И Вие, господа и дами от групата на ГЕРБ-СДС, не си направихте труд да опровергаете! Както не се обидихте и когато нарече тази зала „безделници“! този дебат представлява санкция относно доверието, което българските граждани изпитват към политическия елит. Не знам дали добре чух, но господин Рашидов предложи нула лева субсидия. Разбира се, че ГЕРБ-СДС може да се яви с нула лева субсидия.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Цонева, за пореден път с фиксация към господин Борисов, който не присъства в залата. Впрочем тази част от залата е празна поради простата причина, че първо приехме оставката, а второ, няма излъчено правителство. го няма парламентарния контрол? Няма го, защото имаме този безумен дневен ред, който отново не отговаря на никакви изисквания и въобще потребности на гражданите. Водим един хубав и малко безсмислен дебат. Безсмислен е, защото, както се вижда, май може и да не стигнем до второ четене, дори и да мине на първо четене този законопроект. Все пак искам да Ви върна малко и към реалността – казвате, че 11 години, какво беше – брутално управление и така нататък, само да Ви напомня, че 6 години от тях в 41-вото и в 43-тото народно България – Обединение“ под различни форми – било то „Синя коалиция“ или в „Реформаторски блок“, бяха част от това управление. Така че всеки да носи своята отговорност за управленията и за решенията, които е взимал през годините, както ГЕРБ е доказал, че носи. Колкото до даренията – да, даренията безспорно са легитимен начин за финансиране на политическите партии. Но тук има една техническа бележка към Вас – просто да си проверите сайта, защото се оказва, че май може и с фалшиви имена и лични данни да се даряват пари, надявам се това да не е така и да не се случва. Защото това би било неприятно за Вас, не за друго. Но дано не съм прав в това нещо. В крайна сметка изказвания от този род не помагат за качеството на дебата, дори и с личните нападки, които изказахте.

Заповядайте, господин Георгиев.

Не иска! МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Господин Георгиев тече Ви времето. ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Уточнете процедурата, госпожо Председател. Аз няма да направя някому удоволствието, за да вляза в този неприличен тон, но в крайна сметка темата на днешния дебат е субсидията от 1 лв. Съвсем ясно е, че бутикови политически формации, чието съществуване и присъствие в българския парламент се клати на един косъм и на това

Но на мен ми се иска, когато стигаме до тази трибуна, да го правим с някаква яснота какво точно искаме да кажем на избирателите. Вие сега отново, персонализирайки и вглеждайки се в личности, казахте на избирателите – в крайна сметка не ни интересува какво мислите по темата, ние сме се изправили на тази трибуна да си изкажем опорните точки и измамите. Защото Вие също правите внушения внушения, които включително институциите се произнесоха по тяхната яснота. Така че тогава, когато се опитвате да сеете розовите си мечти за това какво би следвало да се случва или да не се случва, правете го по начин, по който който да виждате себе си, и след това да давате съвети на останалите. Защото тук не става дума за това дали някой някак си нещо е направил, а става въпрос за това Вие самите, цялата Ви организация да може да си даде сметка

Аз не разбрах какво лично обяснение ни поднесохте, но предполагам, че има точно толкова общо, както с

Когато има изказване, има три реплики, дуплика и чак тогава се дава лично обяснение. В случая, в който госпожа Цонева излезе да направи своята дуплика след личното обяснение на господин Георгиев, е грубо нарушение на Правилника. Моля Ви, не позволявайте повече това да се случва!

за пестене на време. Темата на днешния дебат е може ли субсидията за партиите да стане един лев – може, даже могат и да си плащат.

и причината за това беше, че въпросът със зависимостта от спонсорите стана прекалено голям. Не че партиите дотогава не са проявявали такава толерантност, че Иван Костов не търсеше събирането на пари за тока на „Позитано“ – нищо, че тук мачкаше опозицията от – до, но той смяташе независимо колко гласа има –140, 160 или 170, опозицията трябва да съществува. Тогава в продължение на една-две години всякакви специалисти – социолози, политолози, една част от които днес ръкопляскат на силните на деня и са готови да подкрепят всяка тяхна теза, използвайки европейския опит, стигнаха до това, че трябва да има финансиране. За нашите зрители обяснявам откъде идват парите.

Откъде идват парите дори за квадратните сантиметри на местните медии, които на принципа „ден година храни“ два месеца по изборите продават квадратни сантиметри, а не списват вестници или сайтове?

Тези черни каси се формират приблизително по следния механизъм: управляващата партия или управляващият кмет, който желае да бъде преизбран, дава обществената поръчка на фирма Хикс, срещу което фирма Хикс отделя част от парите, които трябва да заплати, за да спонсорира оня, към който принадлежи министърът, ерго кметът. Това нещо продължава дори при държавното финансиране. А какво ще стане с един лев държавно финансиране и откъде са тези пари?! Все от същия държавен бюджет, драги зрители, все от същия държавен бюджет! Преценете колко пари се превъртат по този начин. Да, някой ще каже: има референдум. Тъй като аз имам завоювана свобода – завоювана в продължение на десетки години участие в политическия живот, в които никой не може да ме обвини, че съм се слагала на някого или че съм давала обещания, които не знам как ще изпълнявам след време, мога да Ви кажа: все от този държавен бюджет! Ако преди време беше допуснат референдум –сериозно подценен от президента Плевнелиев и от основните политически партии, които вместо да сложат аргументите си на масата и да обяснят с човешки думи, предпочетоха да игнорират Слави Трифонов и неговите сценаристи, шоу, последователи – това беше грешка, но тя не може да не води към много по-големи грешки.

че в някои истории на човечеството с референдуми са вкарани най-тежките неща, например Хитлер. Не внушавам нищо, но не се позовавайте просто на наличието на един референдум, когато аргументите са недостатъчни. Да, трябва да има скала за намаление на тази субсидия и може би е логично и правилно до 100 хиляди да е едно число, от 100 до 300 – намалено, от 300 до 500 – още намалено, и така над 1 милион да е съвсем намалено, за да не си събирате влогове и така нататък, но да решавате, че Вие сте и единствено ще бъдете, е грешка! Това удря най-напред малките още повече удря тези, които сега ще тръгват в политиката. Политиката в България, ако искаме да имаме естествен подбор и нормално възпроизводство на идеи на хора, трябва да бъде достъпна тя не може да бъде съсредоточена в две или три партии и да смятаме, че само нашата партия ще бъде тази, която ще съществува. Колкото до това кой какво има да дължи сигурно и „Движение 21“ има да дължи, мога да Ви кажа извън тази трибуна и как се създаде, но това не е важно. Важното е, че когато имате управляващи, които на всеки Ваш спонсор могат да започнат гонка по домова книга през ДАНС, Финансово разузнаване, АДФИ и каквото Ви хрумне, Вие не може да избегнете утре Вашата партия да е в ролята на този сатрап. Когато питате другата страна на залата – колко им дължи телевизията, помислете си дали утре някой няма да Ви попита Вашата телевизия дали не дължи? Също така дали няма да се появи някой, който да Ви сложи полици с неплатени сметки, защото темата със спонсорите, с която започнах, е точно такава. Когато дойдат спонсорите, те не Ви дават безплатен обяд, а те Ви дават, за да им дадете утре обществени поръчки, място в администрацията, място в Министерския съвет и всичко останало. Заради това трябва да има едно разумно държавно финансиране, а не да наричате всеки, който с лицето и името си Ви казва: недейте отива там – лицемер!

Ще повторя – да, лицемерие е, ако не се изпълни волята на българския народ. Сега много хора кършат пръсти, че са проспали референдума. Истината е, че дори да не го бяхте проспали, резултатът щеше да е същият.

в политическата учебна година и след като го разяснявали, разяснявали, някой попитал професор Николай Генчев: „Ти какво разбра?“. Той казал: „Разбрах, че е като в оная песен